još - Prijedlog odluke o imenovanju članice Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Predlagatelj odluke je Vlada Republike Hrvatske i u skladu sa člankom 9. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Prijedloge akta primili ste u pretince. Raspravu o ovom prijedlogu proveli su Odbor za gospodarstvo i Odbor za izbor i imenovanja. Izvješća tih radnih tijela primili ste na sjednici. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne.

konstatiram da je šala uspjela. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, to je sutra. Time smo iscrpili dnevni red za današnju sjednicu. Sutra ćemo početi sa radom u 10,30, glasovat ćemo o odrađenim predmetima, raspravljenim točkama dnevnog reda, prijedlozima zakona, o izboru i imenovanjima kao i uobičajeno. Do sutra želim da se odmorite i orni dođete u Sabor. Hvala lijepa.